Vladimir (HDZ)** Idemo na slijedeću točku - Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Konvencije Vijeća Europe o pranju, traganju, privremenom oduzimanju i oduzimanju prihoda stečenoga kaznenim djelom i o financiranju terorizma, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E.br. 132 Predlagatelj zakona je Vlada. Raspravu su proveli Odbori za zakonodavstvo, europske integracije, pravosuđe i unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Izvješća ste primili na sjednici. Državni tajnik Ministarstvu pravosuđa, Dražen Bošnjaković će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite državni tajniče. **Bošnjaković, Dražen (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, dame i gospodo. Zakonom o potvrđivanju Konvencije Vijeća Europe o pranju, traganju, privremenom oduzimanju i oduzimanju prihoda stečenoga kaznenim djelom i o financiranju terorizma ratificira se navedena konvencija. Obveza ratifikacije Konvencije Vijeća Europe o pranju, traganju, privremenom oduzimanju i oduzimanju prihoda stečenoga kaznenim djelom i o financiranju terorizma proizlazi iz poglavlja 24. pregovora – Pravda, sloboda i sigurnost, te je predviđena Nacionalnim programom za pristupanje Republike Hrvatske u Europsku uniju. Vlada Republike Hrvatske donijela je na svojoj sjednici održanoj dana 10. travnja 2008. godine Odluku o pokretanju postupka za sklapanje predmetne konvencije kojom je ovlastila izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika, stalnog predstavnika Republike Hrvatske pri Vijeću Europe da u ime Vlade Republike Hrvatske potpiše uz uvjet ratifikacije predmetnu konvenciju. Stalni predstavnik Republike Hrvatske dana 29. travnja 2008. godine je i potpisao ovu konvenciju. Većina država članica Vijeća Europe stranke su konvencije. Svrha je Konvencije ustanovljenje djelotvornog sustava međunarodne suradnje kako bi se povećali napori država stranaka u borbi protiv teškog kriminala temeljem uporabe učinkovitih međunarodnih metoda koje se sastoje u oduzimanju počiniteljima kaznenih djela prihoda stečenih kaznenim djelom i sredstava. Nadalje, svrha je konvencije i to da svaka država stranka usvaja zakonodavne i druge mjere kojim osigurava svoju sposobnost za traganjem, ulaženjem utvrđivanjem, zamrzavanjem, privremenim oduzimanjem i oduzimanjem imovine zakonitog ili nezakonitog porijekla koja se koristi ili je namijenjena za korištenje bilo kakvim sredstvima u cijelosti ili dijelom za financiranje terorizma ili prihoda ostvarenih ovim kaznenim djelom, te u tu svrhu osigurava suradnju u najširoj mogućoj mjeri. Potvrđivanje konvencije zahtijevat će dopunu kaznenog zakonodavstva Republike Hrvatske. Potvrđivanje konvencije predstavlja značajan korak u daljnjoj prilagodbi hrvatskog pravnog sustava europskim standardima. Usporedbom nacionalnog zakonodavstva s predmetnom konvencijom ocjenjuje se da hrvatski propisi koji uređuju ovo pitanje djelomično sadrže odredbe konvencije. Međutim, u odnosu na pojedine odredbe konvencije biti će potrebno daljnje usklađivanje, posebno u smislu izmjene određenih odredaba Kaznenog zakona Republike Hrvatske. U Akcijskom planu za sprječavanje pranja novca predviđena je izmjena Kaznenog zakona u pogledu preciziranja definicije kaznenog djela pranja novca određenom člankom 279. Kaznenog zakona. Izmjeni navedenog članka Kaznenog zakona pristupit će se na način da se isti u potpunosti uskladi sa člankom 1. Direktive Europske komisije. Iste direktive kao i s odredbama konvencije naročito u pogledu definicije i imovine i imovinske koristi. Interes za potvrđivanje konvencije proizlazi i iz činjenice što je Republika Hrvatska i stranka Konvencije Vijeća Europe o pranju, traganju, privremenom oduzimanju i oduzimanju prihoda stečenim kaznenim djelom sastavljene u Strasbourgu dana 8. studenog 1990. godine, kao i Međunarodne konvencije o sprječavanju financiranja terorizma sastavljene u New Yorku dana 9. prosinca 1999. godine. Potvrđivanjem konvencije Republika Hrvatska će unaprijediti suradnju između država stranaka konvencije u cilju efikasnije borbe protiv teškog kriminala koja zahtijeva uporabu modernih i učinkovitih metoda koje su usmjerene na oduzimanje počiniteljima kaznenih djela prihoda stečenih kaznenim djelom i sredstava na sprječavanje pranja novca kao i na suzbijanje financiranja terorizma, a sve u svrhu vođenja zajedničke kaznene politike usmjerene na zaštitu društva. Hvala lijepo. Hvala. Odbori? Zakonodavstvo, europske integracije, pravosuđe, unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a, gospodin zastupnik Ivo Grbić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče, poštovane kolegice i kolege. U samom uvodu želim istaknuti da će Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podržati Prijedlog zakona o potvrđivanju Konvencije Vijeća Europe o pranju, traganju, privremenom oduzimanju i oduzimanju prihoda stečenog kaznenim djelom i o financiranju terorizma koji je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 2. srpnja 2008. godine. Ovim prijedlogom zakona usklađuje se zakonodavstvo Republike Hrvatske sa pravnom stečevinom Ratificira se navedena konvencija čije su stranke većina država članica Vijeća Europe. Interes za potvrđivanje konvencije proizlazi iz činjenice da Republika Hrvatska i stranka konvencije Vijeća Europe o pranju, traganju, privremenom oduzimanju i oduzimanju prihoda stečenoga kaznenim djelom kao i stranka Međunarodne konvencije o sprječavanju financiranja terorizma. Isto tako važno je istaknuti da obveza ratifikacije konvencije proizlazi iz poglavlja 24, pravda, sloboda i sigurnost, a u skladu je s Nacionalnim programom za pristupanje Republike Hrvatske Glavni cilj koji se želi postići ratifikacijom konvencije je ustanovljavanje djelotvornog sustava međunarodne suradnje kako bi se povećali napori država stranaka u borbi protiv teškog kriminala temeljem uporabe učinkovitih međunarodnih metoda koje se sastoji u oduzimanju počiniteljima kaznenih djela, prihoda, stečenih kaznenih djelom i sredstava. Prijedlogom zakona također se propisuju istražne ovlasti i tehnike, pravni lijekovi, kaznena djela pranja novca, odgovornost pravnih osoba, financijska obavještajna jedinica i prevencija, nacionalne mjere za sprječavanje pranja novca. Nadalje, konvencija nalaže da svaka država stranka usvaja zakonodavne i druge mjere kojim osigurava svoju sposobnost za traganjem, ulaženjem u trag utvrđivanjem, zamrzavanjem, privremenim oduzimanjem i oduzimanje imovine zakonitog ili nezakonitog porijekla koja se koristi ili je namijenjena za korištenje bilo kojim sredstvima za financiranje terorizma ili prihoda ostvarenih ovim kaznenim djelom te u toj mjeri osigurava suradnju u najširoj mogućoj mjeri. S obzirom na činjenicu da pojedine odredbe konvencije nisu usklađene sa odredbama Kaznenog zakona Republike Hrvatske potvrđivanje konvencije zahtijevati će dopunu kaznenog zakonodavstva posebno u dijelu preciznije definicije kaznenog djela pranja novca. Izmjeni određenih članaka Kaznenog zakona pristupiti će se na način da isti u potpunosti uskladi sa člankom 1. i 3. Direktive Europske komisije 2005/60/ … (Govornik se ne razumije./ … kao i sa odredbama konvencije naročito kod definicije imovine i imovinske koristi. Suzbijanje teškog kriminala efikasno se može postići temeljem međunarodne suradnje država članica Vijeća Europe, kao također ujednačavanjem kaznenog zakonodavstva država članica. Potvrđivanjem konvencije Republika Hrvatska unaprijediti će suradnju između država stranaka konvencije u cilju efikasnije borbe protiv teškog kriminala, ili još bolje rečeno, uključiti će se uvođenje zajedničke kaznene politike na zaštiti društva. Radi navedenog Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podržati će ovaj prijedlog zakona kojim se potvrđuje Konvencija Vijeća Europe o pranju, traganju, privremenom oduzimanju i oduzimanju prihoda stečenog kaznenim djelom i financiranju terorizma. Hvala lijepo. Hvala. Klub SDP-a, gospodin zastupnik Josip Leko. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Koliko je, moglo bi se reći u svjetski razmjerima ozbiljan problem pranja novca i kaznenih djela povezanih sa pranjem novca i obrnuto, pranja novca radi financiranja kaznenih djela pokazuje potrebu da se materija uredi i suzbijanje učini nadnacionalno kako bi suradnja nacionalnih tijela i organa dobila međunacionalnu pravnu mogućnost za suzbijanje takvog kriminala. Naravno, klub SDP-a je, moglo bi se reći sa velikim očekivanjem da će i u hrvatskom sustavu suzbijanja pranja novca sa principa donošenja propisa i gomilanje propisa na tom području prijeći se na aktivnost sprječavanja pranja novca i sve što je vezano s time. Dakle, mi ćemo naravno glasovati za donošenje ovog zakona i potvrđivanje konvencije. Nažalost, kasnimo u tome. Da je Hrvatska do sada koristila sustav sprječavanja pranja novca, naravno i nacionalnu pamet koja je na to upozoravala već dugih 15 godina, uvjeren sam da bismo katastrofalne posljedice po životni standard i socijalnu sigurnost građana Hrvatske iz procesa pretvorbe i privatizacije kakva je provedena u Hrvatskoj presudno smanjili. Danas bismo imali barem rendgensku snimku bankovnih računa naših, pod navodnim znacima "uspješnih poduzetnika" iz pretvorbe i privatizacije. Znali smo koliko je na njihovim računima u Austriji, Kanarskim otocima ili negdje drugdje. I 15 godina nakon, ili 17, ili 19 godina nakon što smo mogli provoditi mjere sprječavanja pranja novca još uvijek izvješća Europske komisije, posebno Odbora Vijeća Europe o sprječavanju pranja novca u Republici Hrvatskoj ističu potrebu jačanja hrvatske institucionalne i međuinstitucionalne suradnje unutar zemlje i sa takvim institucijama u Europi. Dakle, svaka od hrvatskih institucija zadužena za sprječavanje pranja novca, a ima ih dosta ograničena je specijalističkim djelovanjem i nadležnošću iz svojeg djelokruga. Zbog toga morali bismo analizirati zašto Sabor ne raspravlja ili nije do sada raspravljao o tzv. nezavisnim hrvatskim institucijama koje su nadležna za sprječavanje pranja novca u Hrvatskoj. Naime, na ovom zasjedanju, dakle na ovoj sjednici Hrvatski sabor je raspravio 2 zakona, Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranje terorizma i Zakon o financijskom inspektoratu. Ova dva zakona koja smo raspravili već i donijeli utvrđuju mnoge subjekte i mnoge institucije u Republici Hrvatskoj koje su zadužene za sprječavanje pranja novca. To je Ured za sprječavanje pranja novca, Financijski inspektorat, to je Hrvatska narodna banka i sve banke koje posluju na području Republike Hrvatske. Ako se to znade, a unatoč toga Europska komisija i Europsko vijeće nas upozorava da nam institucije nemaju suradnju, odgovarajuću suradnju unutar zemlje, a ni sličnim institucijama Europskoj uniji, onda se moramo zabrinuti jer će ovim zakonom, odnosno ovom konvencijom uvesti se još jedna institucija koja je odgovorno za sprječavanje pranja novca u Republici Hrvatskoj, to je MUP. Ali nemamo određenog tko je koordinator u svim tim subjektima koji su odgovorni pred hrvatskim Parlamentom. Ako su neke institucije nezavisne od Vlade kao što je Ured za sprječavanje novca onda bi Hrvatski sabor morao dobivati godišnje izvješće koliko je taj taj ured uspješno djelovao i koliko je oduzeto imovine ili novca u tom postupku. Da li je to predviđeno da ubuduće bude Ministarstvo unutrašnjih poslova? Ako jeste, onda bismo morali predvidjeti da sustav u Republici Hrvatskoj, sustav za sprječavanje novca novca funkcionira usklađeno. Naime prigovori Europske unije tvrde da je tvrde da je neusklađenost s međunarodnim standardima hrvatskog sustava za sprječavanje pranja novca jedan od većih problema u Republici Hrvatskoj. Također mi znamo, a to nam i Europa predlaže da taj sustav nema dovoljnu međusobnu suradnju niti koordinaciju, a također Europa, ali i mi to znamo, čak i osjećamo vrlo dobro, nedostatak stručnjaka za provođenje stručnog i kvalitetnog nadzora u suzbijanju i kontroli subjekata koji su obvezni raditi na provođenju Zakona o sprječavanju pranja novca, odnosno suzbijanju pranja novca, posebno nemamo financijskih forenzičara koji su stručnjaci i za to osposobljeni, najvažnije nemamo uopće licenciranih stručnjaka koji su kvalificirani za analizu i sprječavanje pranja novca. Dakle mi smo se opet opredijelili donositi propise i usvajati međunarodne konvencije koje ukazuju na svjetski problem pranja novca, a da nismo analizirali stvarno stanje u svojem dvorištu. Koliko svi subjekti od Hrvatske narodne banke do Ureda za sprječavanje pranja novca, financijskog inspektorata, svih banaka usklađeno djeluju i koje smo mi to efekte postigli na tom području. Nemamo takve analize. Unatoč svemu, naravno da ne možemo odbiti i glasovati za ovu konvenciju. Ona će barem ukazati sve što je do sada bilo na normativnom dijelu usvojeno, ali će bjelodano pokazati da nam je praksa sasvim suprotna od onoga što mi usvajamo i utvrđujemo zakonima. Ako je to cilj usklađivanja hrvatskog pravnog sustava sa sustavom zemalja Europske unije, bojim se da ćemo više imati obvezu usklađivati kada uđemo u Europsku uniju, kada nas da tako kažem otkriju da smo formalisti i da usklađivanje radimo na razini forme, a ne sadržaja, da će svim građanima, ali i institucijama biti puno teže u prvim godinama Europske unije kada ćemo morati uvažiti standarde zemalja Europske unije, jer ćemo biti u jednom nadam se harmoniziranom sustavu barem što se ovog tiče, nego što je to sada. Dakle naš je prigovor ovom prilikom, da nije dovoljno samo donositi Zakone o sprječavanju pranja novca i širiti krug institucija i osoba koje se bave time nego da ih je važno provoditi jer je to jedino jedino moguće na taj način da tako kažem, zaustaviti svjetski problem pranja novca. Ako je ovo došlo do ušiju Vlade, nadam se da će barem za prošlu godinu doći na klupe hrvatskog Parlamenta, izvješće o pranju novca i vezano sve što je s tim, do tada glasati ćemo za potvrđivanje Konvencije o sprječavanju pranja novca i oduzimanju već kako se sada zove. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Prije nastavak sa raspravom, jedna obavijest. Danas u 13,30 u Hrvatskom saboru na ulazu broj 6, će otkriven reljef sv. Josipa, zaštitnika Hrvatskoga sabora, pa oni koji nisu u obvezi, bilo bi dobro da nazoče tom trenutku.

Cijenjeni gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, uvaženi državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Suzbijanje teškog kriminala, stjecanje imovine na nezakonit način kaznenim djelima i tom tako stečenom imovinom financiranje terorizma teme su kojima se bavi cijela međunarodna javnost. Stoga međunarodna zajednica tražeći rješenja želi osigurati prije svega dobru međunarodnu suradnju država i ujednačiti kazneno zakonodavstvo između država članica potpisnica ove konvencije, te unaprijediti suradnju i primijeniti moderne i učinkovite metode usmjerene na zaštitu društva. Mi u kubu Hrvatske seljačke stranke smatramo da Konvenciju Vijeća Europe o pranju, traganju, privremenom oduzimanju i oduzimanju prihoda stečenim kaznenim djelima i o financiranju terorizma, Hrvatski sabor treba podržati odnosno ratificirati. Potvrđivanjem konvencije Republika Hrvatska će iskazati interes i pridružiti će se naporima Međunarodne zajednice posebice državama članicama Europe kako bi se na ovom području još jasnije formulirala odlučnost države u borbi protiv teškog kriminala. Također potvrđivanje konvencije predstavlja značajan iskorak u daljnjoj prilagodbi hrvatskog zakonodavstva europskim standardima. Konvencija će inače predstavljati i pravni okvir za daljnju dogradnju zakonodavnog okvira potrebnog za učinkovitu primjenu i uporabu modernih i učinkovitih metoda koje su usmjerene na oduzimanje počiniteljima kaznenih djela nezakonitog prihoda i predmeta pribavljenih kaznenih djelom na sprječavanju pranja novca kao i na suzbijanju financiranja terorizma. U postupku prilagodbe tim standardima, a u odnosu na pojedine odredbe konvencije daljnje usklađivanje će trebati biti najvidljivije u smislu izmjene određenih odredbi kaznenog zakonodavstva Republike Hrvatske. Važnim elementom konvencije smatramo mjere oduzimanja nezakonito stečene imovine, predmeta ili prihoda. Ako tako stečena imovina ne bi bila oduzeta, sve ostale radnje i poduzeti napori na otkrivanju počinitelja ne bi imali svrhe, jer često puta radi se o prihodima koji su veći od prihoda cijelog radnog vijeka jednog čovjeka što znači isplatilo bi se provesti neko vrijeme, kraće vrijeme u zatvoru, nakon toga jasno uživati u tako nezakonitoj stečenoj imovini odnosno prihodima. Također bitnim smatramo odredbe članka 12. koje govore o financijskoj obavještajnoj jedinici za koju smatramo da je izuzetno važna i u međunarodnoj suradnji i u obavještavanju članica država potpisnica konvencije. Na kaju rasprave želimo reći da će Hrvatska seljačka stranka podržati predmet i tekst prijedloga zakona jer će potvrđivanje konvencije, njene odredbe postati dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske te će se i na taj način dati doprinos s ciljem vođenja zajedničke kaznene politike usmjerene na zaštitu društva u cjelini. S tim u vezi nadamo se da će se što žurnije ispuniti sve pretpostavke za stupanje konvencije na snagu i u odnosu na Republiku Hrvatsku, a da će središnja tijela državne uprave nadležna za poslove pravosuđa, unutarnjih poslova, financija zajedno s pravosudnim tijelima u čijem će djelokrugu biti i provedba ovog zakona, dati svoj puni doprinos u cilju učinkovite provedbe ove konvencije. Hvala vam lijepo. Zahvaljujem. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prva je uvažena zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. Izvolite. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Hvala lijepa poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Naravno da je za podržati i ja osobno podržavam ovaj Prijedlog zakona o potvrđivanju Konvencije Vijeća Europe o pranju, traganju i privremenom oduzimanju prihoda stečenih kaznenim djelom i o financiranju terorizma. Tim prije i tim više što ovo porazno zadnje izvješće MONEYWALLA-a koji govori upravo kako Hrvatska danas uopće ne vodi brigu o mogućnostima da se prljavim novcem u njoj financiraju čak i terorističke organizacije kaže, a o drugim zlouporaba i malverzacijama da se i ne govori. Dakle, to je samo dio izvješća MONEYWALL-a, tijela zaduženog za borbu protiv pranja novca u Europi. Posebno poglavlje u izvješću govori upravo o poraznim podacima u prošlih 10 godina koliko je na snazi naš Zakon o sprečavanju pranja novca, da se Hrvatska uopće nije bavila slučajevima ozbiljnog pranja novca. Zabilježena su tek dva procesa u kojima su podignute optužnice protiv 14 osoba, no nema sudskog epiloga. I onda javnost se zaista zbunjena i zaista se pita da li svaka istraga ode bez bestraga. Upozoreno je da u slučaju Hrvatske pošte dakle institucije koja se bavi novčanim doznakama, ne postoje primjerene regulative kojima bi se mogao nadzirati i kontrolirati tijek novca. novca. To izvješće MONEYWALL-a treba ozbiljno shvatiti, ono ima 200 stranica i sustavno dakle i Odbor Vijeća Europe doprinos je dao tom izvješću i zaključeno je upravo da prljavi novac u Hrvatsku najčešće dolazi upravo sa računa, sa računa bez brojeva i sa računa lažnih imena. Dakle, i da ja sada više ne citiram sve što je tamo navedeno jer o tome je bilo malo više rasprave prigodom Prijedloga zakona o sprečavanju pranja novca i financiranju terorizma. Dakle, kad usvojimo mi ovaj Prijedlog zakona o potvrđivanju Konvencije Vijeća Europe o pranju, traganju i privremenom oduzimanju prihoda stečenih kaznenim djelom i o financiranju terorizma koje su naše zadaće? Naše su zadaće dakle da u zakonu uklonimo sve ono što je tomu prepreka i da inkorporiramo sve ono čime ćemo doprinijeti da borba protiv pranja novca, borba odnosno da dođemo u trag i da se oduzmu prihodi stečeni kaznenim djelom i kako bi se spriječilo samo financiranje terorizma. Je li tomu tako i što se događa? Mi na dnevnom redu nedavno smo imali i glasovali o prvom čitanju izmjene ZKP-a. Ovdje se uvodno, predlagatelj i navodi dakle koji su to zakoni koji će morati pretrpjeti izmjene. Navodi se i ZKP i KZ. Navode se i neki drugi zakoni. Istovremeno, gotovo istovremeno u saborskoj proceduri imali smo dakle prije nekoliko dana prvo čitanje ZKP-a i ne biste vjerovali, u članku 265. izrijekom stoji: "Banka može uskratiti davanje podataka koji su bankarska tajna." Pa to nikada nije bilo u ZKP-u dok nismo imali konvencija, dok je Hrvatska bila u sastavu stare države. Nikada nitko nije mogao priječiti tijelima progona da saznaju što se na računima događa kod banaka. Ali banke su kao financijski moćnici sami u Zakonu o bankama proglasile bankarskom tajnom i proglasile se iznad tijela kaznenog postupka. Tako da tijela progona imaju problema hoće li sud odobriti ili neće podatke o nekom. Pa onda o čemu mi možemo pričati? Dakle, mi istovremeno dok donosimo ovu konvenciju, zadovoljni njome, zaista odličan instrumentarij i na neki način putokaz državama kako da se bore protiv tog zla, mi paralelno donosimo zakone koji su čista opstrukcija odnosno ili se ne vidi to da je tomu tako, jer to u praksi se pokazalo da su bili instrumenti odnosno rješenja koja nisu zadovoljavala. Ali čak mi nismo imali u ZKP-u do sada bankarsku tajnu. Sad je ustanovljujemo. Pa Zakon o kaznenom postupku je organski zakon. To je poslije Ustava možda najvažniji zakon … /Govornik se ne razumije./ … pa tako i kod nas. Isto tako, po zakonu Prijedlog zakona o koncesijama prošao je prvo čitanje gdje su koncesije tajna. Pa to su prihodi javnog proračuna, a sve su to odredbe itekako važne ovdje i koji se spominju u u efikasnoj borbi protiv pranja … /Govornik se ne razumije./ … privremenog i privremenog oduzimanja prihoda stečenih kaznenim djelom. Nemojmo zaboraviti da mi u osnovnom ponašanju, da u Kaznenom zakonu mi nemamo kaznu za kolokvijalno nazvano Kazneno djelo pranja novca, da je to učinjeno zaključkom. Pitanje, što će Ustavni sud? Mi smo kao klub SDP-a reagirali kod Ustavnog suda. Naravno čekamo na red, vjerojatno ćemo dobiti i odgovor da je postalo bespredmetno, jer će se izmijeniti zakon. Dakle, pitanje se postavlja, što će biti sa tim i onako rijetkim slučajevima procesuiranja? Dakle, ovo su ozbiljne stvari na koje ovdje upozoravaju, ako njih oko čega i oko ovih rješenja ne možemo ostati nijemi. Zakon o kaznenom postupku dakle, temeljni je zakon kojim se provodi ovi konvencija. Što će on biti dakle s obzirom ako prođe i u drugom čitanju, članak 265. koji govori kako banka može uskratiti davanje podataka koji su bankarska tajna, a mi ovdje temeljem ove konvencije koju ćemo ratificirati imamo izrijekom u članku 18. navedenu obvezu kao zemlje koja daje podatke zamolnice sa podacima o bankovnim transakcijama gdje po zamolnici druge stranke tj. zamoljene stranke, moramo dostaviti podatke o navedenim bankovnim računima i bankovnom poslovanju. Hoćemo reći, oprostite ali to je kod nas bankarska tajna. Pa nas ova konvencija obvezuje da to ne može biti bankarska tajna. Ovdje govoreći u ime kluba, kolega Leko apostrofirao, a posebno naš ured za borbu protiv pranja novca. Pa zna li uopće itko gdje se sakrio taj ured i kakva je njegova društvena uloga? Mi nikada nismo čuli izvješće u deset godina, u dvanaest godina postojanja, izvješće tog ureda. I kada smo tražili neke podatke, gdje se pojavila sumnja da stranci kupuju neke tvrtke, pa logično je dakle, ako provjeru doživljavaju naši ljudi, naši građani, vidimo odakle i čiji kapital stiže. Pogotovo pored poraznog izvješća MONEYWALL-a. Međutim, nismo nikada dobili izvješće, nego je rečeno da je to tajna. Jednako tako iako nema zakonskog uporišta, bar do sada ga nije bilo, ali sada se namjerava uvesti takva jedna tajna i u Zakonu o koncesijama, tražili su građani, novinari podatke o koncesionarima, tražili su podatke o iznosima koncesijskih naknada, o roku, o području koncesije, o predmetu koncesije. Odjedanput su dobili odgovor da je to tajna, jer je to posebnim Pravilnikom nadležni ministar proglasio tajnom. Nešto što nije bilo moguće. Ali sada će, ako izglasamo takav zakon biti to moguće. Prema tome, treba ozbiljno, dakle nije dovoljno samo dignuti ruke, mehanički izglasati i potvrditi ovu konvenciju Vijeća Europe o pranju, traganju i privremenom oduzimanju novca, jer će oni pratiti, dakle što se događa. Nije moguće njih zavarati da smo donijeli ovu konvenciju, a da donosimo zakone čak suprotne obvezama iz ove konvencije. Dakle, na ovo posebno upozoravam zbog toga što ti zakoni, odnosno prijedlozi zakona i dalje egzistiraju. Dakle, oni su na dnevnom redu i na proceduri su. Nisu samo neki zakoni koji su davno doneseni, pa ih treba mijenjati, evo kao predlagač, evo predlagač podnosi ovaj prijedlog zakona i podnosi prijedlog zakona kojima je sasvim nešto drugo, dapače suprotno nego što to nalaže ova Konvencija vijeća Europe riješeno. Zato molim evo ozbiljno predstavnike predlagatelja da pogledaju te prijedloge zakona koji inače nisu loše, ali ako nema ovih mehanizama onda sve drugo pada u vodu, da do drugog čitanja se više ne dovodi u zakon, nego da se otkloni i da se zaista poštuje ova Konvencija vijeća Europe koju vjerujem da će svi podržati. Imamo jednu repliku, uvaženi zastupnik Ivo Josipović. Izvolite. **Josipović, Ivo (Nezavisni)** Pa evo, gospodine potpredsjedniče, ja bih se samo nadovezao na kolegicu, malo tu temu možda elaborirao dalje u pogledu odnosa drugih zakona prema konvenciji. Ako se prisjetimo pretvorbi i privatizacije, onda moramo reći da dobar dio tog procesa nije bio moguć bez megapranja novca. Isto tako ako se prošećete gradom i pogledate neke ljude i upitate od kuda mu određeni sjajni kafići i tako neka druga nekretnina i imovina, ne možete naći racionalni odgovor. I sve dok u Hrvatskoj nema volje da se ljude upita, odakle su ti novci s kojima si pretvorio to i to ili si kupio i otvorio ovo i ono, sve ti zakoni neće imati puno koristi, iako moram reći da pisci nekih zakona, a posebice bih rekao Kaznenog zakona su jednim dijelom držali lojtre pretvorbenom kriminalu, dopuštajući da nastupe zastare i propuštajući da se oduzimanje imovinske koristi riješi onako kako je to primjerice riješeno Irskim modelom. Evo i sada i u ovom novom Zakonu o sprečavanju i pranju novca ima malo nekih rupica ementalerskog karaktera, što bismo rekli primjerice zabrana zabrana gotovinskih transakcija, ali nije ograničena, odnosno nije proširena transakcija fizička osoba prema fizičkoj osobi, nego se zabrana odnosi samo na pravne i fizičke osobe koje obavljaju određenu registriranu djelatnost, što mislim da isto tako jedna ozbiljna rupa uz sve one rupe koje imamo u Kaznenom zakonu. Hvala.

to nije prošlo svršeno vrijeme, pogotovo ako usvojimo, a nadam se da hoćemo ovu konvenciju, onda su tu obveze naše kao države da se ispituje sva imovina koja na nezakonit prihod, čiji je Dakle, ako je ta imovina iz one prvobitne, sumnjive akumulacije pretočena u nešto drugo, nije joj se zameo trag. Dapače, ona potpada pod članak 5. zamrzavanja i privremenog oduzimanja i takve imovine. I dobro govori kolega Josipović. To izgleda nikog nije zanimalo, i još uvijek nikog ne zanima, da takve osobe prije svega su nezaposlene, dosta je bilo tih osoba koje imaju takvu impozantnu imovinu, nezaposlene su ili ako su zaposlene neki poslić im služi za prikrivanja ustvari njihove prave djelatnosti. A po prihodima ne bi mogli kupiti ni kućicu za psa, a kamoli sve ostalo. Dakle, ovo su ozbiljne stvari koje nije dovoljno samo ratificirati, nego ovdje ukoliko se neće ozbiljno uključiti Ured za sprečavanje i pranje novca i ukoliko mi u ZKP-u nećemo dati ovlasti onim tijelima progona, nego ćemo ih kasnije blokirati bankarskom tajnom, onda od čitave priče neće biti ništa. Zahvaljujem. I uvažena zastupnica Mirjana Ferić-Vac. Izvolite, 10 minuta. **Ferić-Vac, Mirjana (SDP)** Hvala lijepa. Gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, gospođo suradnice, kolegice i kolege. Vijeće Europe je dugo radilo na donošenju ove konvencije. Tome je prethodio niz rasprava i izvješća u odborima Parlamentarne skupštine Vijeća Europe. Pa evo moram reći u ime ovog našeg Hrvatskoga sabora i izaslanstva u periodu između 2000. i 2003. radila sam na jednom izvješću političkog odbora da svedem na jednostavnu poruku financiranje osoba, financiranje ekstremnih stranaka i pokreta u službi terorizma itd. Dakle, to je jedna tema koja je izrazito važna. Izrazito je važna za funkcioniranje i našeg sustava. I evo, ona dolazi neposredno tri mjeseca nakon što je Vlada prihvatila konvenciju dolazi u Sabor. Mislim da je moglo doći i prije i da je moglo biti već dijelom nekih rasprava i o nekim drugim zakonima. Što mi ovdje imamo? Mi imamo zapravo preduvjete u kojima znamo da takvih slučajeva o kojem konvencija govori ima i mi donosimo zakon koji nužno traži jedan novi zakon i izmjene u novom zakonu i ulazimo zapravo u jedan zakonoprazni prostor. To je zakonoprazni prostor jer mi smo prihvatili konvenciju, o tome nema rasprave, ne prihvaćamo ju mi Saboru, mi prihvaćamo zakon i sad on traži od drugih zakona primjenu. Kada će ta primjena gospodine državniče tajniče, mislim da bi mi na to ovdje morali dobiti odgovor. Kad su u postupku promjene odgovarajućih zakona koji će omogućiti zapravo provedbu konvencije nakon što prihvatimo ovaj ovaj prijedlog zakona i kada će to biti u postupku, jer inače je to sve drugo jedan lijepi gest. To je ono što vam danas Europska unija zamjera da ne implementiramo. Ne mijenja nam baš puno kriterije ali ne implementira. Dakle, važno je da taj zakon da promjene Kaznenog zakona budu vrlo brzo predstavljene ovom domu. Ono što želim također reći je u odnosu na pojedine dijelove zakona i institucije koje će se baviti time i organizacije. To je edukacija stručnjaka, to je kao što smo imali u slučaju trgovine ljudima. Moralo se educirati i policijske snage i da tako kažem i suce zapravo da ljudi u procesu takvog kriminalnog postupka nisu sami kriminalci. Dakle, u tom smislu valjda predvidjeti i sredstva. To nisu mala sredstva. To su velika sredstva, treba o tome voditi računa. Drugo, ono što će nedostajati naši građani očekuju da čuju da li se po nekom zakonu nešto desilo. To je naša dužnost prema građankama i građanima. Oni će reći ima korupcije, ima pranja novca, ima ekstremizma ali nitko o tome ne vodi brigu. Mi o tome u Saboru nismo čuli jedno izvješće koje ima svoj od A do Ž. Čuli smo parcijalno. Pa nešto se neće dozvoliti, pa nešto će se pravilnikom onemogućiti i to nije dobro. ja ću sigurno glasati za ovaj prijedlog zakona ali voljela bih da on ima dakle taj svoj provedbeni dio i da ima onda i stvarno refleksa na ono što se dešava. I ono na što bih upozorila o čemu je Vijeće Europe vodilo itekako brige kad je donosilo ovu konvenciju a to naprosto i je u današnje vrijeme sukus svih konvencija koje su usmjerene prema ograničavanju onoga što je terorizam, što je pranje novca, što su preduvjeti za stvaranje nereda je pitanje ljudskih prava a oni zakoni koji će se ticati onih koji krše zakon ne krše ljudska prava onih koji se lako uvuku u takove rasprave. To je jedno vrlo osjetljivo pitanje i o tome treba voditi računa, tim prije što smo mi zemlja još uvijek danas na granici Europske unije, na granici šengenskog režima, na razno raznim rutama kojima elementi koji su i sadržani u ovoj Konvenciji Vijeća Europe o pranju, traganju, privremenom oduzimanju i oduzimanju prihoda stečenoga kaznenim djelom i o financiranju terorizma prolaze. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Želi li predstavnik Vlade uzeti riječ? Da. Uvaženi Dražen Bošnjaković, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa. Izvolite. **Bošnjaković, Dražen (HDZ)** Gospodine potpredsjedniče, dame i gospodo. Želim se prvenstveno zahvaliti svim klubovima i zastupnicima jer svi su doista iskazali bezrezervnu podršku zakonu o potvrđivanju ove konvencije. I temeljno što je reći doista potvrđivanjem ove konvencije preuzimamo na sebe vrlo značajne obveze urediti naš normativni sustav za jednu suradnju sa svim državama Europske unije a vezano za ove štetne pojave koje su zaista ne samo naš problem nego i problem Ja hoću reći samo to, da i u okvirima postojeće Europske konvencije naša tijela surađuju sa tijelima Europske unije. Da li su nam rezultati zadovoljavajući, mogu li biti veći ili ne to je doista stvar primjene zakona i rad ocjene tih naših državnih tijela. Ali ono što možemo kad kompariramo sve podatke unazad nekoliko godina definitivno vidjeti da baš ono što se regulira ovom konvencijom a to je pitanje zamrzavanja imovine koja je nastala kao posljedica ovih kaznenih djela, da smo tu postigli značajne rezultate. Evo, prošle godine recimo vrijednost te imovine je bitno veća nego što je to bilo unazad nekoliko godina. Rezultati našeg USKOK-a su također bitno bolji nego što su bili unazad nekoliko godina. Kad pogledamo ta kaznena djela vezana za organizirani kriminal, korupciju vidimo da je zapravo puno više pravomoćnih presuđenja u tim vrstama kaznenih djela nego što je to bilo, tako da u svakom slučaju ovo je jedna vrlo bitna konvencija koja propisuje načine postupanja zemalja unutar Europske unije gdje se točno kaže koje tijelo u kojoj državi treba odgovoriti i dati određene podatke. Definitivno ovo što je upozorila kolegica da treba u svakom slučaju napraviti još jednu dodatnu analizu svih zakona koji zadiru u određena područja i ako će biti potrebno predložiti izmjene tih zakona. Međutim, naš i sadašnji zakon naravno da će biti, sadašnji Zakon o bankama i sadašnji Zakon o sprječavanju pranja novca omogućava našim tijelima da dođu do određenih podataka što je ponekad i ponekad i u konfrontaciji sa onim pravom zapravo o tajnosti tih podataka. Međutim, i danas u Zakonu o bankama koji se temelji na važećim konvencijama postoje načini i modaliteti kako do tih podataka doći. Definitivno da će ova konvencija zahtijeva da još jednom napravimo dodatnu analizu i vidimo gdje su nam promjene potrebne. potrebne. Kao što ste vidjeli, Zakon o kaznenom postupku vrlo značajan zakon u prvom je čitanju. Do drugog čitanja itekako imamo još dosta vremena ugraditi i određene stvari koje su vezane za ovo. Hvala još jednom na podršci ovom zakonu. Zahvaljujem. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se za to steknu uvjeti.